I još ćemo raspraviti - Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Predlagatelj odluke je Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijedlog akta ste primili. Predstavnik predlagatelja neće dodatno obrazlagati prijedlog. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a potpredsjednik Željko Reiner. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolegice i kolege. Po običaju o temi vezanoj uz znanost, obrazovanje, kao i temi o kulturi raspravljamo u popodnevnim satima, bez novinara, bez izravnog prijenosa, ali to valjda tako treba biti. Nažalost, isto tako nema ni predsjednika saborskog odbora. Kažem nažalost jer moram odmah na početku reći da je prijedlog Odbora za znanost, obrazovanje i sport za ove članove i predsjednika Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj rezultat preglasavanja, odnosno nadglasavanja vladajućih u tom odboru u odnosu na članove iz oporbe i da HDZ neće podržati taj prijedlog. Naime, proizvod tog nadglasavanja je jedan usuđujem se reći skandalozan i žalostan prijedlog kojeg će po običaju zacijelo vladajuća većina u Saboru podržati i sutra izglasovati, ali koji će biti na sramotu svih onim članovima vladajuće koalicije koji su u tom sudjelovali. Zašto sam taj prijedlog nazvao žalosnim i jadnim? Zato jer smo u odboru na pripremnom sastanku uvelike raspravljali o kriterijima prema kojima treba predlagati buduće članove i svi smo se složili kako bi prema, članovi a osobito predsjednik Nacionalnog vijeća morali zadovoljavati najviše znanstvene kriterije temeljene na objektivnim objavljenim znanstvenim radovima u vrhunskim svjetskim časopisima, dakle odlikovati se znanstvenom izvrsnošću i mjerljivim, svjetski prepoznatljivim znanstvenim rezultatima, ali i imati iskustvo vrhunskim akademskim i znanstvenim upravnim tijelima, posebice međunarodnim. Kako je sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti, visokom obrazovanju to Nacionalno vijeće najviše tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj, ima brojne ključne uloge, u zakonu ih je izrijekom nabrojano čak 18. Takvi su visoki zahtjevi bili potpuno shvatljivi i opravdani. Svi smo se s ovim složili. Ja sam se usprkos dugogodišnjem iskustvu u politici naivno ponadao da će se time članovi odbora uistinu voditi pri glasovanju. znanost bi doista trebala biti iznad dnevne politike. Uspjeh u znanosti je nešto što je danas lako provjerljivo, lako se može procijeniti i ocijeniti na temelju objektivnih pokazatelja citiranosti, čimbenika odjeka časopisa u kojima su znanstveni radovi objavljeni i Međutim, nakon sve te krasne i silno principijelne rasprave o znanstvenoj izvrsnosti i dostignućima, na drugom su sastanku odbora slijedeći partijsku disciplinu i to naglašavam jedne skupine unutar vladajuće stranke predstavnici vladajućih većinom izglasovali bez ikakvih kriterija i argumenata kojim bi obrazložili prijedlog sastava Nacionalnog vijeća i njegovog predsjednika kakav je pred vama. To nije izazvalo samo nezadovoljstvo i zgražanje članova odbora iz redova oporbe, već je i ugledni sveučilišni profesori i član vladajuće stranke na kraju sjednice odbora najavio svoju ostavku na članstvo u odboru u znak prosvjeda protiv takvog postupka. Nakon toga je Sveučilište u Zagrebu poslalo protestno pismo predsjedniku Vlade, predsjedniku Sabora zbog takvog postupka. Ne pada mi naravno na pamet da spominjem imena pojedinaca koji jesu ili nisu predloženi, niti da licitiram sa njihovom znanstvenom izvrsnošću ili osrednjošću, a u nekih se radi čak i manje od osrednjosti, ali moram ukazat samo na neke činjenice. Postavit ću vam svima, a posebno članovima vladajuće Kukuriku koalicije nekoliko pitanja, a vi pokušajte odgovoriti na njih barem u sebi, ako već zbog partijske discipline ne smijete glasno. Može li se doista usporediti nekoliko članaka objavljenih u domaćem časopisu u kojem je autor tih članaka ujedno i član uredništva sa desecima i desecima znanstvenih radova objavljenih u vrhunskim međunarodnim znanstvenim časopisima, autora ili autorica za koje odbor ne predlaže da budu članovi Nacionalnog vijeća. Može li se doista usporediti osobu koja je predložila samu sebe za člana Nacionalnog vijeća ili pak osobe koje je predložila skupina od nekoliko njihovih prijatelja, a koje odbor predlaže za članove vijeća sa primjerice znanstvenicom koju je predložila i HAZU i čak nekoliko sveučilišta, još nekoliko fakulteta drugih sveučilišta, a koju odbor ne predlaže da bude članica vijeća. Može li se usporediti osoba koja iskustva u vrhunskim akademskim i znanstvenim upravnim tijelima, posebice međunarodnim, može navesti samo da je bio član Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske i protukandidat Ivici Račanu na 11. kongresu Saveza komunista Hrvatske, da je bio član Nadzornog odbora PLINACRO-a, Nadzornog odbora Podravke odbora Podravke i predsjednik Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga, dok ga je kontrolirao SDP, svi znamo kako je Holding bio uspješan, sa osobom koja je akademkinja HAZU, ali i članica Europske akademije koja je godinama predsjedala stalnom Odboru za humanističke znanosti Europske znanstvene zaklade, sada predsjeda Europskom radnom skupinom koja je nasljednica tog odbora, koja je predsjednica jednog prosudbenog panela Europskog znanstvenog savjeta, koja je članica ekspertne skupine Europske komisije za istraživačku infrastrukturu, članica Središnjeg francuskog državnog tijela za centre znanstvene izvrsnosti itd. itd. a koju odbor ne predlaže niti za članicu Nacionalnih vijeća iako je bila kandidatkinja za njegovu predsjednicu. Brine li ikoga od članova odbora iz redova vladajućih, ali i vas kolegice i kolege iz vladajuće Kukuriku koalicije što će slijedom ovog prijedloga odbora od 17 članova Nacionalnog vijeća područje humanističkih znanosti predstavljati samo dvije osobe, a druga područja po 4 ili 5 osoba. Hoće li itko postaviti pitanje kako to da su od pet kandidata predstavnika poduzetništva od kojih su troje, trojica trojica bolje rečeno imali doktorat znanosti i objavljene znanstvene radove članovi odbora iz redova vladajućih predložili upravo onu dvojicu koji nemaju doktorat znanosti, a jedan čak niti bilo kakav znanstveni stupanj ili objavljeni znanstveni rad. Hoće li itko postaviti pitanje kako to da od 2 kandidata koja trebaju biti predstavnici gospodarstva, naglašavam gospodarstva odbor predlaže zamjenika županijske državne odvjetnice. Jako me zanima u koju granu gospodarstva spada Državno odvjetništvo, pa će mi to sigurno netko od kolega iz vladajuće koalicije moći valjda objasniti. Tko će mi od vladajuće Kukuriku koalicije odgovoriti na pitanje kako to da su neki predloženi članovi bili eliminirani i o njima se na sjednici odbora uopće nije glasovalo uz obrazloženje da su čelnici ustanova u visokom obrazovanju i znanosti, dakle rektori, prorektori ili dekani, pa stoga ne mogu biti članovi Nacionalnog vijeća, a onda se u prijedlogu kojeg ste dobili predlaže dekan jedne visoke škole i to još pod firmom da je predstavnik poduzetništva. Zanima me također hoće li neki od zastupnika, a osobito zastupnica vladajuće Kukuriku koalicije, ali i ostalih zastupnika i zastupnica koji se inače svesrdno zalažu za jednakost i ravnomjernu zastupljenost žena postaviti pitanje i dići svoj glas protiv toga da je od 17 članova predloženih za Nacionalno vijeće predložena samo jedna jedina žena. To je ne samo u izravnoj suprotnosti sa nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova, preporukom Odbora Vijeća Europe državama članica već i nizom drugih hrvatskih međunarodnih dokumenata. Ili će i ovog puta partijska stega biti jača od potrebe za jednakošću i ravnomjernom zastupljenošću žena, pa će svi inače žustri borci za ravnopravnost spolova pokunjeno šutiti i pokorno dići ruke za ovaj prijedlog. Naravno da će zacijelo neki od vladajućih koji će po zadatku morati braniti ovaj prijedlog odbora kako bi on sutra bio izglasovan tvrditi da su predloženi samo izvrsni kandidati, da se predlagači nisu vodili time tko je član SDP-a ili tko je blizak vladajućoj stranci, zapravo opet moram reći bolje rečeno trenutačnom premijeru ili trenutačnom ministru znanosti, obrazovanja i sporta jer o tome se radi. Međutim, činjenice govore drugačije. naravno da će oni želeći obraniti neobranjivo, isticati da su predloženi među ostalima i jedan akademik koji je član HDZ-a, jedan kandidat koje je predložilo Hrvatsko katoličko sveučilište. Ali svi znamo što u tijelu koje broji 17 članova znače 2, pa čak i 3 ili 4 glasa. Svima je jasno da će takav sastav Nacionalnog vijeća kojeg je odbor predložio, a kojeg će nemam dvojbe vladajuća Kukuriku koalicija

polemika i protesta, javnih paljenja diploma, a kojeg je kasnije oborio Ustavni sud. Međutim, želim vam samo na kraju nešto reći. Ako izaberete ovakvo Nacionalno vijeće to će biti samo još jedna vaša sramota i još jedan vaš autogol. Hvala lijepo. Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi akademiče Reiner, danas ste rekli jednu veliku istinu. Mi smo dva dana u reklo bi se pravom terminu kad svi gledaju razgovarali ovdje o Hrvatskom olimpijskom odboru, naslušali se svega i svačega. Međutim, tema kao što je znanost dobro ste rekli evo nas tu kasno popodne, dvije rasprave i doviđenja. Ali gospodine akademiče Reiner, kakav ministar znanosti takav i odabir, odnosno prijedlog predsjednika Nacionalnog vijeća za znanost. Background gospodina ministra kao što znamo jest da je završio Medicinski fakultet, ali je bio rekli bismo komercijalista za prodaju lijekova, pa njemu ta znanost zaista i to objava radova ne znači apsolutno ništa. I to je žalosno, jer nešto što bi trebalo biti ponos i dika u Hrvatskoj mi ponižavamo i i spuštamo na najniže grane. I zato podržavam vašu raspravu i naravno da nećemo za ovo dignuti ruku. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara potpredsjednik Reiner. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvažena zastupnice Sumrak ja naravno ne mislim komentirati lik i djelo trenutačnog ministra, drago mi je da ste i vi se osvrnuli na ono što jest činjenica. Teme kao što su ova koja je vrlo važna. Jer ponavljam radi se o jednom Nacionalnom vijeću koje ima ogromne ingerencije u smislu u smislu strateškog promišljanja razvitka hrvatske znanosti i obrazovanja. Svi se kunemo u to kako nas iz teške gospodarske situacije može samo izvući znanost, inovacije, obrazovanje itd. to izgleda u stvarnosti svi znamo, međutim. Ali s druge pak strane takve teme uistinu dolaze kasno popodne na dnevni red. Sjetimo se slično je tako bilo i kad je bilo pitanje dubrovačkih zidina, dakle iz područja kulture i neka druga takva pitanja. U dvorani nas je ovdje evo koliko jedno 20-ak ili malo više što sasvim sigurno nije sretno. To sasvim sigurno nije dobro jer nažalost i to pokazuje dvije stvari. Jedna, jesu li nam uistinu te teme važne ili se samo pravimo i tvrdimo da su nam važne. I druga, ta da je to irelevantno jer svi znamo da će to sutra biti izglasovano bez obzira što mi tu pričali, ostali mi ovdje do ponoći, ne ostali, diskutirali ili ne diskutirali pa ionako je sve to skupa određeno bez obzira koji ljudi bili na toj listi i kako to izgledalo. Prema tome, to nažalost je nešto što govori zapravo i o nama kao članovima ovoga Doma. Hvala lijepo. Kolega Reiner mene neće biti sramota dići ruku za ovakvu listu, prisilili ste me sada da u ime kluba o svakom kandidatu kojeg smo predložili kažem nešto. Vas bi trebalo biti sramota što tako govorite o ljudima koje ćemo sutra predložiti. Vi kažete da ne želite licitirati imenima. Vi ste upravo licitirali imenom kada ste rekli da je jedna kandidatkinja bila kandidatkinja za predsjednicu. Pa nemojte obmanjivati javnost. Svi predloženi su bili kandidati za predsjednicu. Vi ovdje otvoreno kažete da je ona bila vaša kandidatkinja za predsjednicu. Nadalje, vi kažete što znači 2, 3, 4 glasa? Kakva glasa, kakva stranačka glasa u ovakvom tijelu. Pa mi govorimo o znanosti. Vi nabrajate članove HDZ-a i simpatizere. Mi se time nismo rukovodili. I na koncu, I na koncu, vi govorite o jednakosti žena, jeste prespavali jednu od zadnjih sjednica Parlamenta u EU? Kako su glasali vaši euro zastupnici? Sramotno! Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Pa ono što mogu reći samo da je očito Freud bio u pravu. Dakle, vi ste upotrijebili jedan izraz koji ja nisam spomenuo, a to su stranački glasovi. Ne, ne pardon ja nitijednom jedinom riječju nisam govorio o stranačkim glasovima. Prema tome, zapravo iz vas je izašlo ono o o čemu razmišljate a to je da razmišljate upravo onako kao što sam ja kritizirao, to da nekakvo tijelo koje se treba baviti strategijskim promišljanjem razvitka znanosti i obrazovanja ne bi smjelo biti podložno dnevnoj politici i moralo bi biti utemeljeno na tome da li ti ljudi uistinu zadovoljavaju nekakve vrhunske znanstvene kriterije i vrhunske kriterije menadžeriranja u znanosti i o čemu smo se mi svi složili kad smo o tome razgovarali a ispalo je drugačije. O tome sam ja govorio, a ni u kom slučaju o stranačkim kandidatima jedne stranke, druge stranke itd. A ja namjerno nisam htio spomenuti nijedno ime i neću spominjati nijedno ime niti ću licitirati sa jednim imenom bez obzira o kom se radi i bez obzira što ja mislim o tim ljudima da li su oni vrhunski ili su manje vrhunski. Čini mi se da to i nije mjesto da o tome raspravljamo ako smo se složili da ćemo se voditi principima. Ono što mene muči je da ste vi od tih principa odustali. Hvala lijepo.

pa i ovo što ste rekli kolegi Tomiću to zaista niste rekli ali ste insinuirali kao i mnogo toga tijekom svoje rasprave, ali spominjete partijsku disciplinu, partijska stega i slično. Pa ja bih vas samo htio podsjetiti kakva je to onda zajedničarska stega i zajedničarska disciplina jer se kolega nikad ne sjećam da je ijedan vaš član glasao suprotno stavu svoga kluba, da je digao ruku zajedno s nama za nešto što misli da je dobro ili protiv svoga kluba ako misli da to nije dobro. S ove strane sabornice se to dešavalo. Jer upravo zato što mi razmišljamo, upravo zato što imamo osobne stavove, upravo zato što slijepo ne slijedimo i zato što imamo kako vi kažete partijsku stegu. A druga stvar koja je zanimljiva ne mislite li da je jako isto zanimljivo i da to možda više govori nažalost o vašem klubu da neki članovi vašeg kluba rade danas upravo ono za što su nas jučer prozivali, da repliciraju sami svom klubu i na taj način zapravo apsurdom dovode i raspravu u ime kluba. Jer kako replicirate svom vlastitom klubu? To mi nije jasno. … /Upadica se ne bez dobacivanja iz klupa. Na repliku odgovara potpredsjednik Doma Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega ajmo redom. Najprije, a zašto vas smeta da kažem partijski? Pa vaša stranka se zove Socijaldemokratska partija. Pa što vas je toga stid? To vas muči nešto? Ja ne vidim u čemu je to problem. Pa ona se zove tako. Prema tome, nije mi jasno zašto bi vas to trebalo i moglo i smjelo smetati. Što se tiče repliciranja, dozvolite mi da vas malo podsjetim, sadašnja većina u Saboru je inzistirala da se uvede ovakav institut replike kakav sad postoji želeći onemogućiti onaj institut koji postoji i koji slažem se zlorabio sa svih strana, recimo to otvoreno, a to je navođenje krivog navoda tj. ispravka krivog navoda. I tada vašim glasovima, vašim inzistiranjem je uveden ovaj sustav repliciranja s kojim se ja slažem da se nerijetko zapravo pretvara u neku ad infinitum diskusiju kudikamo produljuje neke rasprave itd. Ali oprostite vi ste to izglasovali, mi nismo glasovali protiv toga. Prema tome, ne možete se sad žaliti da se ostvaruje nešto što ste vi htjeli i za čim ste vi čeznuli. Prema tome, bojim se da je promašeno što ste rekli. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Nova replika, kolegica Marija Lugarić. Poštovani potpredsjedniče s mnogim tezama iz vašeg govora se ne bih mogla složiti, mogla bih o njima polemizirati no međutim s jednom se mogu složiti i slažem se a to je da je doista pa gotovo i neprihvatljivo da u sastavu ovakvog tijela nema žena, odnosno da ima samo jedna od 17 ukupno članica i članova Nacionalnog vijeća. Ja sam onda išla malo iako nisam članica odbora tražiti zapravo dokumentaciju, vidjeti tko su bili predloženici i zapravo ustanovit da je problem u tome, dakle da je problem samo u tome što oni nisu predloženi ovdje za izbor mi bismo ga lako riješili. Međutim, problem je bitno dulji. Kao što i vi znate dakle kroz sedam kategorija se biraju članovi, dakle ovaj znanstveni savjetnici u trajnom zvanju, bilo je 5 žena predloženih od 10, tu se bira 4 sveukupno. Iz predstavnika redovitih profesora ukupno 36 kandidata je bilo predloženika, 4 žene. U ostalim kategorijama nije bilo niti jedne žene koja je uopće bila kandidatkinja i to nam govori da imamo jedan zapravo čak i ovaj omjer 4 od 36 u redovitim profesorima pokazuje da je zapravo unutar naše znanstvene zajednice i visokoškolske zajednice ne postoji ta svijest da tako kažem o potrebi između ostalog kandidiranja i žena. Možemo se složiti možda oko jedne kandidatkinje, ja mislim da u znanosti vrijedi izvrsnost i da tu manje relevantno da tako kažem spolno, međutim činjenica doista jest da obzirom na predložene kandidate da je doista u ovom tijelu bilo nemoguće imati ravnopravnost da tako kažem oba spola i da trebamo učiniti mnogo više na senzibiliziranju same znanstvene i akademske zajednice da zapravo znanstvenice i profesorice s visokih škola kao i gospodarstvenici koji se time bave a imamo ih sjajnih koji su vezani uz ovaj dio obrazovanja zaslužuju biti kandidatkinjama. Nama žene i u višem omjeru i završavaju fakultete, veći broj doktorantica imamo nego li doktoranata prema tome doista je malo problem bitno veći nego da je tu ova ili ona većina predložila loš sastav. Naprosto i nije bilo predloženo u onom djelu koji bi sam izbor mogao zadovoljiti. Zahvaljujem. Odgovor na repliku predsjednik doma Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvažena zastupnice Lugarić, ja se s vama potpuno slažem. Tu jest jedan od problema i naše znanosti i našeg obrazovanja i našeg zdravstva gdje žene čine većinu a gdje nažalost kad dođe do ovakvog predlaganja onda muškarci predominiraju među predloženicima. Međutim tim više smo možda morali onda obratiti pozornost među onim kategorijama a to su dve najbrojnije i najveće kategorije koje su bile da izaberemo više žena što nažalost nije učinjeno i to je ono protiv čega sam ja moram priznati svoj glas. u onim kategorijama ih je nažalost za neke kategorije je bilo već napravljen takav pred izbor da tako kažem i bila su ponuđena dva kandidata za dva mjesta. Mogli smo ili izabrati ili nekoga ne izglasovati. u ovim kategorijama gdje se i moglo više žena izabrati nažalost svejedno se nije i to mislim da nije dobro i zbog toga sam osjećao potrebu da na to ukažem. Hvala. **Stazić, Nenad lijepa gospodine potpredsjedniče. Akademiče Reiner rekli ste da zbog postupka Vlade odnosno jednog ministra zgrožena cijela akademska zajednica prijedlogom ili samo prijedlogom kako ste vi rekli te osobe što je sigurno zgražajuće. Za predsjednika Nacionalnog vijeća za znanost. To što vladajuće ne brine to imenovanje govori zapravo o tome kako i na koji način vlada ova Vlada više navrata se zapravo govorilo o tome da je Vlada u sukobu sa svim društvenih skupinama a sada nakon ovoga imenovanja svakako ne treba čuditi da će biti i u sukobu sa akademskom zajednicom i možda na kraju treba pitati je li Vlada zna za onu latinsku … i na ovaj način su kao što ste vi rekli zapravo zabili autogol sami sebi. Hvala. Na repliku odgovara potpredsjednik doma Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi zastupniče Babić, moram vas ispraviti dakle ovaj ono što sam ja govorio da su neki od predloženika bili da tako kažem sami sebe predložili ili su ih skupine predložile, nisam spominjao jel za predsjednika ili za članove. Međutim, nažalost je točno da je i ministar osobno i ministarstvo a time i Vlada a nerijetko i drugi dijelovi Vlade od predsjednika Vlade nadalje zapravo u sukobu sa akademskom zajednicom. To sigurno nije dobro. To nije dobro i ovaj izbor će naravno taj zjap, taj raskol, to neslaganje to produbiti. Da je tome tako govori ponavljam i pismo koje je upućeno i predsjedniku Hrvatskog sabora i predsjedniku Hrvatske Vlade a i predsjedniku Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog Hrvatskog sabora u kojem se Sveučilište u Zagrebu navodeći jedan cijeli niz argumenata prosvjeduje protiv takvog postupka i ovakvog izbora ovog Između ostalog oni recimo spominju mogućnost sukoba interesa budući da zastupanje interesa gospodarstva i poduzetništva će biti povjereno dekanu jedne privatne visoke škole iako visoke škole u tom prijedlogu već imaju dva člana, itd., itd. neću vam čitati dijelove tog pisma koje je došlo i ponavljam na najviše adrese a sasvim sigurno je odraz jednog velikog nezadovoljstva i frustracije akademske zajednice sa odnosima prema ministarstvu, bojim se sada i prema Hrvatskom saboru ako se to izglasuje. Hvala lijepo. Hvala potpredsjedniče, kolegice i kolege. Nisam Nisam mislio nabrajati ljude koje smo ovdje predložili jer ste ih svi dobili na svoje klupe ali u interesu javnosti morat ću to učiniti. Čuli ste u ovoj raspravi koji su bili uvjeti, iz kojih skupina smo birali, čuli ste i koliko je bilo predloženih kandidata po skupini i o tome neću. Meni osobno smeta što smo iz visokih učilišta dobili samo dva kandidata i oni su uzeli za pravo napraviti pred izbor, mislim da je to u ovlasti odbora i da su svi kandidati trebali na klupe članovima odbora ali dobro, kako je rekao kolega Reiner mogli smo ih prihvatiti obojicu, jednog ili nijednog. No idemo redom, je li po volji ili nije po volji Georg Drezner HDZ-u s poljoprivrednog instituta u Osijeku, čovjek koji je bio predstavnik tehničke znanosti koji je napisao 29 cca radova ili je možda problem u Katarini Horvat Levaj predstavnici humanističkih znanosti koja ima inozemno iskustvo, koja je napisala 9 knjiga i koja je dobitnica godišnje nagrade HAZU-a, možda je problem u Kreši Kadiji koji je predstavnik prirodnih znanosti i najvećeg javnog znanstvenog instituta u RG, gostovao na CERN-u itd. 15 tisuća citata. Možda je problem u gospodinu KOstoviću, to neću obrazlagati ili u gospodinu Željku Grabareviću predstavniku biomedicinskog područja koji je jedan mislim 58 cca radova. Nadalje, možda je problem gospodin Marko Duvnjak sa Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu kojeg je predložilo 28 uglednih znanstvenika. 28 uglednih znanstvenika. Možda je problem Ivo Družić, očito je, predstavnik društvenih znanosti koje međunarodno iskustvo stekao u Velikoj Britaniji, SAD-u i Kini, koji je član Znanstvenog savjeta uz gospodarski razvoj HAZU-a koji ima 90 znanstvenih radova 5 znanstvenih knjiga. Vjerojatno je, meni nije. Možda je problem Emilio Marin sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta kojeg je upravo predložilo Hrvatsko katoličko sveučilište kao predstavnika humanističkih znanosti redovnog inozemnog člana Francuske akademije znanosti i umjetnosti, gosta profesora na Oxfordu i Sorboni itd. veleposlanik je bio čovjek. Ili je problem u Hrvoju Kraljeviću, profesoru matematike koji je bio viši ministar znanosti uspješan u Račanovoj vladi, možda vas to boli što smo u drugom krugu između tog kandidata jer su samo dva kandidata ušla u drugi krug kolegice Fuchs izabrali njega, a većina smo, nemojte se ljutiti zbog toga. osobno zaokružio gospodina Kraljevića, sjećam ga se kao izvrsnog profesora. Peh je vaš možda što imamo dva člana odbora kojima je predavao kolega Kraljević i pamtimo ga u izvrsnom svjetlu kao izvrsnog stručnjaka. Trebaju nam i matematičari u ovom tijelu. Ili je problem Frano Barbir s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje sveučilišta u Splitu. Ima 200 radova preko tisuću citata, čovjek je napravio 7 patenata, mislim da nam takav čovjek isto dobro dođe u ovom tijelu. Ili je problem Mladen … … kojeg su predložili iz Vijeća veleučilišta. Ali ova dvojica s Vijeća veleučilišta to sam rekao svoj stav, to nije dobro što je tako išlo. Ljudi su o.k. ali bili bismo sretniji da su svih 10 kandidata stavili nama na raspolaganje. Ili je problem Mislav Balković kojeg ste spomenuli. Zašto je problem? jer je vrlo aktivan u strateškim aktivnostima ministarstva, na raznim strategijama je radio jer je bio član već Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje što osigurava određeni kontinuitet ovakvog tijela. Ili je problem Jakob Nakić sa Sveučilišta u Rijeci, zato što je riječanin vjerojatno. Znam imate problem s ministrom, imate problem jer je ministar u svom saborskom mandatu rekao neke stvari o vašoj stranci i gledajte čuda bio je u pravu. Na moju veliku žalost volio bih da gospodin Jovanović nije bio u pravu iskreno bio u pravu iskreno itd. Zato kada govorite o tome da ne želite licitirati imenima, kada govorite da su neki ljudi bili kandidati za predsjednike onda budite korektni pa recite zašto, zašto je vama problem gospodin Kraljević, zašto vam je problem gospodin Družić jer dolazi iz nekih drugih vremena. Pa ne dolazite li vi većina vas? Hvala lijepo. Imali ste dovoljno vremena za repliku. Ne možete se javljati za repliku kada je završio govor to znate i sami. Poslušat ćemo repliku kolege Željka Reiner. **Reiner, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi zastupniče opet velim podsvjest je vražija stvar. Dakle prvo vi ste naravno spominjali imena, ja mislim da je puno korektnije ne spominjati nijedno ime niti u dobrom niti u lošem. Svi oni imaju svojih dobrih strana, imamo valjda kao i svi mi nekih svojih loših strana, međutim mislim da nije korektno spominjati imena bilo koga jer onda uvijek počinjemo licitaciju jel neko bolji jel neko lošiji jel neko ima više ovakvih ima onakvih sposobnosti. I zato sam ja načelno govorio i govorio o kvalitetama načelno i o kategorijama. Vi međutim ne, vi ste rekli da li je netko po volji HDZ-u ili ne HDZ-u. Pa upravo u tome je stvar upravo u tome je stvar da ne bi smjeo nitko biti ni po volji HDZ-u, ali ni po volji SDP-u nego po znanstvenim i inim kvalifikacijama i tu je kolega ključni problem jer sada dolazimo opet na ono što vam je nažalost pobjeglo, a to je obrazloženje većina smo. I tu je opet problem. Pa jel u nečemu što govori o znanosti o strategijskom promišljanju u znanosti i obrazovanju ima mjesta tome da kažemo mi smo većina i to mi možemo. Pa možete napraviti pa vi ste to napravili. Vi ćete to vjerojatno i sutra napraviti, ali po koju cijenu, po koju cijenu po tu istu znanost, po to isto obrazovanje itd. ali to ste vi rekli, nisam ja rekao. A ja mislim da to nije dobro, takav princip. Hvala vam lijepo. Na repliku odgovara Damir Tomić. **Tomić, Damir (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Ne znam zašto uvijek pozivate na kataklizmičke događaje vezano uz odluke SDP-a kao da ne znam što smo birali. Pa namjerno sam vam sada čitao to i morao sam to spustiti na osobnu razinu jer vi ste nekoliko puta ponovili da mi ne biramo dobro i da je to sramota za SDP. Pa koja sramota? Ja sam pročitao 17 imena, koji točno čovjek je tu sramota. Moramo demistificirati to što vi govorite. A ono što ste čitali ono pismo, Bjeliš akademska zajednica, pa čekajte vi mene vrijeđate. I Željko Jovanović i Saša Zelinka, i Lidija Bagarić, i Domagoj Hajduković i ja i vi i mi smo akademska zajednica i nas se valjda nešto pita ovdje, ne samo Bjeliša. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika Miroslav Tuđman. Izvolite. **Tuđman, Miroslav Vidite upravo problem je kažete u čemu je problem. problem je u pomanjkanju političke korektnosti, problem je pomanjkanju političke kulture, problem je u tome što odbijate prijedloge nije problem ovdje u Bjelišu, nego je on rektor Zagrebačkog sveučilišta i u ime institucije govori. Ni jedan kandidat senata nije prošao, ni jedan kandidat Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti nije prošao, nije prihvaćen. Što bi bilo da svako od nas, svako od nas bi mogao predložiti drugih 17 imena pa vas pitat što vi imate protiv toga? Problem je posljedicama koje ovakvo nametanje, nametanje kandidata ima. kandidata ima. Ne mogu sada to reći, ali ću u svojoj raspravi o tome govoriti. To je ono što ne želite prihvatiti uopće, argumente kakve posljedice ovakvo nametanje većine ne uvažavajući jednu lepezu institucija koji djeluje u ovom području, njihovo mišljenje i njihove stavove. To je ključni problem. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Očito sam prespavao kada smo učili o demokraciji, ne znam kad smo to učili, jednostavno ne shvaćam o čemu vi govorite, jednostavno ne shvaćam. Što je demokracija? I vama isto gospođo. Jer demokracija je volja većine oduvijek i tu nema paralele a bogami ni okomice. Vi kažete čak jednu stvar da niko, ni jedan kandidat nije ušao u ovaj izbor kojeg je predložila akademija, pa to nije točno. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je predložila Akademika Ivicu Kostovića, Aleksa Bjeliš je predložio Darka Huljanića koji je ušao, nemojte obmanjivati javnost. Ne znam što bi vama bilo po volji? Da ste vi uzeli tih 17 kandidata i rekli evo to su naši kandidati koje mi predlažemo i da je odbor rekao odlično opozicija predlaže, to je najbolje rješenje. Pa valjda se i nas nešto pita. Zar mislite da nisam pročitao papire svih ovih kandidata, svaki od nas,

niti su usvojeni, niti su razmatrani pa prema tome o ovome prijedlogu zapravo, …/Upadica se ne čuje./… da da sad ćemo polako gospođo Lugarić, nemojte se žuriti. Dakle, ne bismo niti o tome najradije ni govorili. Zašto ne bismo o tome ni govorili? Pa problem je u tome što u ovakvom imenovanju predsjednika i članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj reklo bi se u jednoj, jednom visokom tijelu, jednom vrlo značajnom tijelu za hrvatsku znanost. Dakle, visoko obrazovanje bi se očekivalo, očekivao bi se jedan tolerantni dijalog, očekivalo bi se uvažavanje ne samo mišljenja pojedinaca, grupa, udruga, negoli institucija hrvatskih koje su predlagale i predložile kandidate. Ovako imamo jedan javni sa strane dakle Kukuriku koalicije koji to apriori odbija a pozivaju su na demokraciju, na vladavinu većine. Najmanje se ovdje u izboru dakle članova Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje treba, neću reći očekivati, ali očekivali smo barem da kažem kolegi koji je ovdje govorio, barem da imamo ovdje mi saborski zastupnici životopise ovih ljudi. Nije problem uči u kompjuter pa doznati neke stvari. Međutim, s obzirom na proceduru i na, da je ovo saborska govornica valjalo bi imati životopise tih ljudi pa ih možda usporediti i sa onima koji su odbijeni, dakle koji nisu postali ili koji neće sutra postati članovi ovoga Nacionalnog vijeća zato što imamo demokraciju koja kaže da je demokracija vladavina većine. E sada, rekosmo da smo, jučer su, ja nisam bio nazočan zbog određenih da kažem obveza u Slavonskom brodu, ali evo danas sam nazočio prije podne sjednici kada se upravo iz Kukuriku koalicije svalilo drvlje i kamenje na hrvatski da ne kažem šport nego Hrvatski olimpijski odbor koji je predstavnik hrvatskog športa jasno. O sukobu učitelja, profesora, o teškim riječima koje padaju između sindikalaca tih i ministra Jovanovića da ne govorimo, gotovo svakodnevnom. Dakle, nakon športa jutros sada imamo sukob na relaciji dakle politika protiv športa, pa sad imamo politika protiv znanosti. Šta će sutra doći na red, ja ne znam. Ali svakodnevno imamo situacije, da kažem jednoga, situacije koje dovode evo do ovakvih rasprava vrlo kontradiktornih ali moramo reći da ako ćemo otvoreno govoriti onda moramo, ne možemo izbjeći to da ne govorimo i o tim imenima barem one koje poznajemo ili koje poznajemo iz davnina a Priče iz davnina govore da je kandidat za predsjednika Nacionalnog vijeća, točno da je bio predsjednik Gradskog komiteta saveza komunista Hrvatske, točno da je bio član Centralnog komiteta, ali ne bismo mu ni to, bili su mnogi pa niko im nije zamjerio, no znamo i za orijentaciju koja je bila tada jasna i glasna dakle projugoslavensku orijentaciju toga gospodina. Znamo da se gotovo suprotstavljao na sjednicama centralnog komiteta provedbi slobodnih demokratskih izbora u Hrvatskoj i sada taj gospodin postaje predsjednik Nacionalnog vijeća. Priče iz davnina se vraćaju kao priče za sadašnjost i budućnost, samo dokle će to tako ići to ćemo vidjeti. Može to proći i godinu i dvije, samo neće dugo. Hrvatska ima znanstvenika u akademskom smislu, dakle sa titulom profesora, doktora znanosti itd., akademskim titulama gotovo kao što su nekada govorili da mi imamo generala poput Kine ili SAD. Imamo Imamo hiperprodukciju zahvaljujući i onim famoznim prepisanijama, … škola, plagijatima itd., tako da kada ocjenjujemo tzv. u medicini kažu … dakle radove prema vrijednostima, prema bodovanju u znanosti onda bismo mogli doći do mnogih saznanja. Međutim ovdje imamo samo imena i ništa drugo, nemamo životopise. Kolega je tu govorio i rekao … nešto protiv ovoga, imamo li nešto, pa nemamo, nitko protiv nikoga nema ništa, nema nitko protiv ikoga protiv bilo što i protiv njegovog rada i protiv njegovih djela i protiv onoga što je radio u životu, kao što se nadam da nitko od nas nema nikakve primjedbe na njegov rad, ali u izboru za ovakvo značajno tijelo za znanost, za obrazovanje treba postojati i određeni kriteriji, ali i saznanja o radu u prošlosti. Jednom sam bio na okruglom stolu koji je organizirala ministrica vanjskih poslova. Bio je i gospodin koji sad vidim ovdje da je kandidat, doktor scijencije Paul Stapps. Paul Stapps. Kaže imenuje se u trajno zvanje koji je došao u Hrvatsku 2003. godine. Ne znam je li znakovito da je baš 2003. došao u Hrvatsku, ali znam da smo raspravljali na okruglom stolu o prednostima koje donosi ulazak Hrvatske u dakle to je bilo prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju, i da se dotični gospodin zajedno sa sadašnjom ministricom vanjskih poslova zdušno zalagao za ulazak u Europske uniju iz razloga da će naši mladi moći odlaziti u Europsku uniju bez ikakvih zapreka i dobivati zaposlenje. Ja neću komentirati dakle glavnu prednost ulaska Hrvatske u Europske uniju, a to je da naši mladi odu u Europu i da dobiju posao. Sad je već 450 liječnika, doktora otišlo i govorio se kao o velikom o velikom doprinosu Europi time što ćemo primiti strane liječnike. Zamijenit ćemo domaće sa stranima, a domaći će otići u Europu jer su sada i tamo domaći

I to je velika prednost i napredak Hrvatske u znanstvenom smislu i u ostalom smislu, tehnološkom i svakom drugom. pošto znam kolegica Lugarić je aludirala spominjući Osijek, gospodina profesora Georga Dreznera sa Poljoprivrednog instituta u Osijeku, dakle poznajem evo i neke osobno akademika Ivicu Kostovića poznajem jer mi je bio i profesor na Medicinskom fakultetu i asistent jedno vrijeme itd. Ali sve u svemu ne bismo li bili zadovoljniji da smo, bar oni koji smo ostali danas ovdje, dobili i životopise pa da onda možemo prosuditi barem donekle objektivno i realno, nego ovako suhoparna informacija na evo dvije stranice svega skupa materijala pravoga sa imenima i sa i sa prijedlogom za predsjednika za kojega se, mogu slobodno reći odmah ovako u startu, protivim i neću biti za to. Za ostale bih bio suzdržan, za ostale članove, dakle jedinstvena ocjena kluba HDSSB-a će biti krajnje suzdržana. Eto hvala vam lijepo. **Stazić, Nenad Prva se javila poštovana kolegica Đurđica Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče što ste ipak uvažili moju repliku. Uvaženi kolega Grubišić, govorili ste o proceduri. Pa vidite jako je teško kad se Hrvatski sabor na ovaj način vodi pa mi ne znamo ni što je ni kad je na dnevnom redu, pa onda u stvarnosti onako kao filistri se jako dobro napravi to da se metne jedna tema o kojoj se dva dana raspravlja, a onda ono što je od nacionalne vrijednosti za hrvatski narod, od nacionalnog blaga za hrvatski narod, a to je znanost, obrazovanje i kultura, to se meće sada navečer. I apostrofirali ste neke od članova da, ja se s vama slažem, postignuća u znanstvenom radu su jako važna. Važno je i ono što je netko u prošlosti radio pa tako nikako ne bih htjela da je predsjednik ovog vijeća, a niti član toga vijeća osoba koja je na taj način djelovala u vrijeme kad je evo više ljudi bilo u savezu komunista, ali moram reći bilo je poštenih Hrvata koji nisu izazivali neke tako čudnovate i nisu davali čudnovate izjave. A onda opet ja poznam odavde uvažene profesore za koje bi sigurno dignula ruku, koji su mlađi, koji imaju objave znanstvenih radova ne samo u Hrvatskoj nego i vani, a ovakav background nemaju. Ako je to nekome u SDP-u kao što je kolega Tomić, upravo njegov prijedlog ovaj se temelji na izjavama i prošlosti ovog predsjednika najizvrsnije i najbolje onda jadna naša i znanost i kultura i jadan ovaj hrvatski narod. **Stazić, Nenad (SDP)** Ja ću vašu želju za replikom uvažiti svaki put kad je istaknete na vrijeme i nikad kad zakasnite. To je jako lako shvatljivo. Sad će vam na repliku odgovoriti Boro Grubišić. Hvala lijepo kolegice Sumrak. A dakle izbor predsjednika Nacionalnog vijeća za znanost je sukladan valjda i aktualnoj politici koju vodi ministar Jovanović i Vlada Republike Hrvatske, pa onda su valjda ti stavovi kompatibilni sa stavovima gospodina Družića od onih prije i valjda onih kasnije, pa evo tako imamo i taj prijedlog. No, ono što mene posebno evo, a vi ste me ponukali vašom replikom da se sjetim i podsjetim da je zaista ono što je rečeno od 17 članova ovoga Vijeća samo jedna žena. Pa me, evo nema gospođe Sobol koja inače uvijek vrlo žučno raspravlja o tom problemu, dakle tom odnosu relationshipu i ostalim pravima žena. Pa evo pa ćemo ostati prikraćeni za tu raspravu. Hvala lijepo. **Tomić, Damir (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Što se tiče životopisa potpuno se slažem sa kolegom trebali su dobiti svi zastupnici, ali dobili su ih. Svi klubovi su dobili životopise. To što kolegu nije zanimalo to je nešto drugo, što on nabija statistiku, to je nešto drugo. Uostalom, da ih je zanimao Odbor za obrazovanje pa valjda bi nominirala njihova stranka nekog u taj odbor. Nije ih zanimao. Što se tiče priče iz davnina one su vrlo sumnjive i nemam namjeru upuštati se u to, ali potpuno je netočno ono što je kolega rekao o političkim stavovima gospodina Družića u ono vrijeme. Valjda su svi pošteni Hrvati završili u HDZ-u, a oni još pošteniji iz tog HDZ-a završili u HDSSB-u. Takvih sam se ja naslušao u Slavoniji. I na kraju, rekli ste na početku da se nije vodilo računa o predlagateljima. Pa to uopće nije istina. Pročitao sam vam za svih 17 kandidata tko su bili predlagatelji. Vjerojatno niste bili, niste slušali ili vas nije zanimalo. Hvala. Odgovor na repliku, Goran Marić. ste i vi i HDZ proistekli zapravo iz SKH-a. Jedni su postali lijevo krilo SKH, drugi desno krilo SKH-a. Prema tome, ako HDSSB mislite da nije imao, pa imate vi vrhunskih intelektualaca koji nikada ne dođu u obzir pa sve da ih i predložimo poput profesora Nedjeljka Bosanca iz Osijeka i niz drugih profesora fakulteta koji su uključeni u Sveučilište Josip Juraj Strossmayer. Ali na žalost nikada ništa. I vaša Slavonija, vaša Slavonija, dakle i vi ste iz tog područja, pa tako da govorite to je vrlo žalosno, za vas žalosno. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Grubišić, vi ste upozorili na proceduru, na toleranciju i demokraciju. Mi smo ovdje čuli da je valjda vladavina većine mjera demokracije i da tu ne bi trebalo biti ništa sporno. Međutim, možemo postaviti jedno pitanje kakvu će poziciju, ugled i potporu imati ovi članovi Vijeća Vijeća za znanost, obrazovanje itd. kada se budu pozivali na potporu da oni imaju, znači svoju poziciju, trebaju zahvaliti vladajućoj većini a ne institucijama od kojih su bili predlagani i koje trebaju zastupati. I tu je onda pitanje zapravo, kad to postavimo na taj način zapravo se vidi koliko je ova pozicija isključiva, netolerantna i ne želi saslušati druge pozicije. Zato što je sustav znanosti, sustav obrazovanja daleko složeniji, izlazi iz stranačkih okvira jer treba biti neovisan neovisan o trenutnim političkim ideologijama nego se mjeriti po drugim kriterijima. I tu je ključ problema, ali očigledno se inzistira na jednoj interpretaciji demokracije koja će se očigledno pokazati po svojim posljedicama vrlo negativna jer je u svojoj biti netolerantna. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Tuđman da, znanost je univerzalna. Ona ne može zavisiti ili biti bolja ili lošija od stranačkog dakle u slučaju da je stranački opredijeljena. Prema tome, ne bi ni trebala biti stranački obojena nikakvim bojama, jer rezultati, znanstveni rezultati ne ovise ni malo o tome tko je član bilo koje stranke, neću sad imenovati bilo koje da ih reklamiram, bilo koje stranke u Hrvatskoj. No, ipak sam očekivao da će evo jedan nadri docent osječkog sveučilišta predložiti možda i nekoga iz Osijeka Osijeka sa osječkog Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer. No, to se nije dogodilo, jer eto taj tzv. docent nije predložio nikoga. Hvala lijepa. Nova replika potpredsjednik Doma Željko Reiner. da ste dobili listu imena, a da zapravo tu nema nikakvih životopisa ni ništa. To sigurno nije dobro. Kolega Tomić je čitao neke stvari iz nekih životopisa. Međutim, ja svejedno ću ponovo postaviti pitanje jer mislim da nema smisla i slažem se sa predgovornicima koji su rekli da znanost nema i ne bi smjela imati stranačke ili partijske kako god hoćete predznake, nego je ona univerzalna. I ona ili jest takva ili nije. Možemo mi licitirati s brojevima, možemo mi reći da netko ima 50 Ali kakvi su to radovi? Jesu li to radovi u nekakvom lokalnom listu bez ikakve vrijednosti ili su ti tri rada u vrhunskom svjetskom časopisu to je itekako velika razlika. Međutim, činjenica je da mi nismo raspravili ona pitanja koja sam ja postavio. Je li u redu da recimo od 17 ljudi samo dvoje predstavlja

Po kojim je to kriterijima napravljeno? Je li u redu da bude predložen dekan jedne visoke škole, a drugi su bili diskvalificirani zato jer su dekani, prorektori itd. i reklo se oni ne mogu biti slijedom pravila jer su čelnici A sad najedanput jedan čelnik može biti po drugoj kategoriji predložen i sasvim sigurno izabran. A ja ću vam i reći što i vi i ja znamo, vi ste dobili listu bez ikakvih obrazloženja, bez životopisa i to naprosto zato što je tako svejedno što mi sad pričamo, izdana je naredba i sutra će biti takva lista izglasovana. I to nažalost znamo svi skupa, ali svi znamo da to i nije dobro a koliko nije dobro tek će se vidjeti. Hvala lijepo. Poštovani kolega Reiner da možda bi se moglo umjesto ovog prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Nacionalnog vijeća moglo nazvati kao dekret o imenovanju predsjednika i članova. Jer to bi ovako bilo priličnije ovome jer ono što ste rekli o znanosti i njegovoj stranačkoj ili partijskoj neobojenosti znanosti bi zapravo se moglo prevesti u tom smislu da se kaže da politika inficira i kompromitira znanost. E pa kad se netko bavio ili bavi politikom, a uz znanost, onda jasno da i njegova djela iz politike moraju doći kad-tad na red za ocjenu evo danas ovdje u Hrvatskom saboru. Pa onda ta djela iz politike koja su učinjena svojevremeno u pričama iz davnine moraju biti jasno i glasno izrečena i ti stavovi koji su onda bili politički, a ne znanstveni, to nije bilo znanstveno, to je bilo političko djelovanje, jasno da ćemo to ocjenjivati kada imamo prijedlog odluke ili dekret o imenovanju predsjednika i članova Nacionalnog vijeća. Zbog toga ne treba biti nikakve uzbune i to. O kriterijima po kojima se vodio predlagatelj nema ništa. Koji su to kriteriji? Ništa. Samo su pobrojana imena i to je to. Iduća replika poštovana Lidija Bagarić. govorili i u pravilu ste ispolitizirali. Tako da ja mogu zaključiti da je vaša rasprava samo imala za cilj ispolitizirati ova imena znanstvenika koji su bili kandidati. Ja kao članica odbora sam dobila sve životopise kao i svi ostali članovi i vjerujem svi zainteresirani da su htjeli da su mogli dobiti životopise svih kandidata, imam ih i na CD-u i vrlo rado ću vam ih proslijediti do sutrašnjeg glasanja. Također bih se htjela osvrnuti na, pokušali ste iskompromitirati prijedlog predsjednika gospodina Družića pa evo želim istaknuti da je nekompetentan, da gospodin Družić ima ima iskustvo međunarodno i u Velikoj Britaniji je radio i u SAD-u i u Kini. Član je znanstvenog savjeta za gospodarski razvoj HAZU-a, ima 90 znanstvenih radova, ima 5 znanstvenih knjiga. Tako da nadam se da ćete prije sutrašnjeg glasanja i pročitati te životopise, da će vam biti dovoljno vremena a da nećete samo ispolitizirati tko je na lijevoj, a tko je na desnoj strani. Hvala. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice iako ste vi dobili materijale jel' a vi kažete da sam ja htio i mogao dobiti da sam imao pravo na to. Pa nije moje pravo da tražim materijale nego da ih dobijem na klupe da kao saborski zastupnik imam mogućnost o tim ili kriterijima i njihovim ili kvalifikacijama o tome raspravljati danas. Drugo, vi ste sa mobitela čitali da je gospodin Družić, dakle s mobitela ste, niste ni znali, da ima 90 znanstvenih radova. Pa imam i ja 30 znanstvenih radova, samo sam kirurg dakle specijalist kirurg nisam nikakve akademske titule. Dakle, znanstvene radove može objavljivati čak i onaj tko nema ni fakultet, može imati srednju školu i znanstveni rad. Dakle, nije stvar u znanstvenim radovima, stvar je u kvaliteti. A zašto sam se vratio u prošlost? Pa zato što nisam vjerovao svojim očima ni ušima kad sam vidio tko je to predložen. Pa ja se sjećam tih vremena, vi ste mladi, ali ja se sjećam vremena kada je taj budući predsjednik Nacionalnog vijeća žario i palio u smislu u kojem sam ja govorio po ovoj državi, odnosno bivšoj državi Jugoslaviji. A nisam mogao vjerovati da je to baš taj koji sad se vraća nakon 25 godina.

Grubišić mogu se samo složiti sa kolegicama i kolegama koji su replicirali prije i koji su vam rekli da politizirate ovo. Jednu točku koja po meni ne bi trebala biti politička. Po ovoj točki bi trebali raspravljati o kvalifikacijama tih ljudi, o njihovim znanstvenim dosezima a nikako o politici. Jer koliko ja znam uostalom i Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj nije političko tijelo. Naravno mi tu predlažemo ljude, znanstvenike ali ljude. I imate i znanstvenika koji imaju svoja politička mišljenja. Pa i u ovom Visokom domu uostalom sjede mnogi znanstvenici. Evo akademik Reiner, dr. Tuđman, dr. Tomić, dr. Bagarić koji su doduše politički obojeni jer su političari ali su i znanstvenici. I ono što mene zanima, isključivo zanima kada razgovaramo o ovim imenima, je njihova kvalificiranost odnosno njihovi znanstveni dosezi. Kada govorimo o pričama iz davnina, dragi kolega, a mogli bi pričati o tome tu sate, tada nitko nije eskulpiran u smislu da mene kod gospodina Družića koji je inače došao na prijedlog rektorskog zbora koliko ja znam dakle ne zanima me njegova politička pripadnost niti što je radio u prošlosti nego ono da li je kompetentan za ovo. Ako govorimo o pričama iz davnine dragi kolege mnogi ovdje u ovoj sabornici su isto tako pričali o davnini. Pa neki članovi vašeg kluba uostalom, neki bivši, neki sadašnji. I kažete svi smo potekli iz SKH. Pa dobro onda ste vi potekli iz desnog krila SKH jer HDSSB je koliko ja znam potekao nakon, odnosno nastao nakon raskola sa HDZ-om. Hvala. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepa kolega da se tako randomizirano rastresli političku scenu Hrvatske pa kako ste to samo lijepo iz analizirali i u puno stvari bih se s vama složio, neću biti zajedljiv ovog puta jer smo iz iste regije ali o tome da ne možemo govoriti dakle o ljudima koji se bave znanošću ali se bave i politikom da ne možemo govoriti o oba elementa njihovog djelovanja. Ja nisam govorio privatno ni koliko tko ima djece ni nema djece, ima tri žene ili jednu ženu. To je za mene potpuno nebitno. Ja govorim o onome čime se čovjek bavio i što iza njega o tome sam govorio. Dakle ako se netko uhvati znanosti pa onda se uhvati i politike pa onda govorimo o oba elementa njihovog djela, njegovog živog rada i onda moramo to izreći kada se radi o ovako visokoj funkciji kao što je predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost visoko visoko obrazovanje, tehnološki razvoj. Nema tu izbjegavanja. Ja sam zaista mislio da sanjam da nakon 25 godina od rata vidim ponovo jedno ime koje je obilježeno time što je obilježeno, Nastavljamo pojedinačnu raspravu. Govorit će poštovani kolega Miroslav Tuđman. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja bih počeo zapravo sa ovim pitanjem što je problem s ovim prijedlogom odluke o imenovanju predsjednika, članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Kao što sam već u diskusiji rekao, problem je u tome što nema minimuma političke korektnosti, političke kulture i nema držanja kriterija, što pod time mislim? Nažalost moram se ponoviti sa djelom onoga što je već gospodin akademik Reiner rekao. Kad se radi o kriterijima idemo ono što je najočitije i očito se vjerojatno tu svi smo suglasni da od 17 članova imamo samo jednu ženu i to u situaciju odnosno iz djelatnosti gdje zapravo dominira ženska populacija i to naprosto nije normalno i nije prihvatljivo. S druge pak strane, problem zastupljenosti. Imamo čuli smo imamo svega dva predstavnika iz humanističkih znanosti a znamo da su upravo najveći problemi i potresi u znanstvenoj zajednici taj sukob i s jedne strane i oko kriterija znanstvenog vrednovanja prirodnih i tehničkih znanosti na jednoj strani i s druge strane društvenih i humanističkih znanosti i imati ovaj disbalans u samom sastavu vijeća naprosto nije dobro. S treće strane je problem u tome kao što smo vidjeli, taj sukob odnosno odnos prema predlagateljima, predlagatelji su različiti. Bilo bi normalno da u ovakvom vijeću budu predlagatelji onih segmenata znanstvene i obrazovne djelatnosti koje imaju najviše utjecaja, koje imaju najviše za reć. Ne, ovdje se kaže, nije to bitno, bitno je stranačka većina i što ćemo mi odlučiti, to je demokratsko rješenje. Međutim, niti onda zapravo oni drugi kriteriji, neću sad spominjati koje je akademik Reiner nisu poštivani. Koje su već sada posljedice takvog pristupa jednog? Vidjeli smo da je jedan članak ako sam dobro razumio ili već najavio odlazak ili napustio ovaj rad Odbora. Vidjeli smo javnu reakciju rektora sveučilišta, znači to je odnos sukob sa sveučilištem. Ne ulazeći dalje u ove eksplikacije trebalo bi zapravo vidjeti u kojoj poziciji i kakvo će biti, sa kakvim pretpostavkama članovi ovoga vijeća sa kakvim ugledom, sa kakvim statusom će biti, ulaziti u rješavanje ogromnih problema u kojoj se nalazi znanosti i cijeli ovaj obrazovni sustav. Vjerojatno ste svjesni činjenice da financiranja znanstvenih projekata nema što samo po sebi je jedna porazna činjenica. Druge zemlje su izašle iz kriza zato što su ulagale veća sredstva i u znanost i u obrazovanje. Mi ih iz godine u godinu smanjujemo. S druge strane, nema strategije razvoja. Kako će ljudi raditi ako te strategije nema. Ta strategija ne može biti niti stranačka strategija, ona mora biti donijeta kakvim takvim konsenzusom odnosno barem da na taj način da kod promjene vlasti neće se s dubokom sve od početka raditi kao što je ovdje običaj. Imate situaciju da do 2,5 tisuća znanstvenih novaka se bacaju ili šalju na ulicu ili se šalju u inozemstvo. Prošle godine cijela znanstvena zajednica je dobila samo 20 novih radnih mjesta. to spada opet u ovaj segment zato što imate ako se ne varam, brojke su 460 liječnika koji su tražili ispisnicu odraza iz Hrvatske, stotinu ih još najavljuje. Nema te šanse da se Hrvatska od tako nečega, od takvih pomaka, takvog gubitka može osporavati u kratko vrijeme a to bi na ovaj ili onaj način trebalo se baviti trebalo se baviti ovo znanstveno vijeće, ne al ono će to raditi sa mandatom vladajuće većine. To naprosto nije racionalno, nije dobro. Na taj način se ne mogu riješiti, ne možemo doći do jednog stabilnih rješenja u vremenima krize, u teškim vremenima, ne mogu se stvari rješavati preko koljena a to je ono što se želi. Prema tome, pitanje ovoga i socijalnog dijaloga i političkog dijaloga ovdje u sabornici, socijalnog dijaloga znanstvenog dijaloga, to je nešto što se traži, što se očekuje ako želimo imati dugoročan razvoj i dugoročnu stabilnost pogotovo u jednom segmentu koji ne bi smio ili ne bi trebao biti ispolitiziran. A ovdje se inzistira na političkoj dimenziji i pravu na političku odluku o tome tko će to biti. Nije ključni problem u tome da li od ovih 17 su, što im se sve može ili ne treba zamjeriti nego je problem u tome kako se dolazi do toga i to je ključ problem. Jer kažem, u Hrvatskoj vjerojatno postoji još 10 takvih, 10 puta veći broj tih ljudi koji bi po isto takvim kriterijima mogli ući unutra, međutim to se naprosto ne uvažava i ne želi se na takav način raditi, tako da kažem, imate sukobe već u odboru, posljedica će biti i u znanstvenoj zajednici jer je naprosto od tih mladih ljudi 2 i pol tisuće doktora znanstvenih što se šalju na cestu ili šalju u inozemstvo do toga da nema sustava za vrednovanje jednog, povučen je doduše, ali naprosto su polomljeni ti odnosi unutar znanstvene zajednice jer nije se našlo pravo rješenje za vrednovanje znanstvenog rada, itd. i u takvoj jednoj situaciji ići ovako nasilno, mislim da naprosto nije dobro, imat će puno više loših posljedica nego što će taj sustav biti onda učinkovit. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Tuđman, pravom spomenuli jednu stvar koja ima i šire implikacije, a to je, a koje sam i ja spomenuo, a to je da će od 17 članova odbora svega 2 biti iz humanističkih znanosti. Zašto je to važno? Pa upravo i vi ste istaknuli veliki problem humanističkih znanosti i probleme sa vrednovanjem znanstvenih radova u tom području, itd. Dozvolite mi da povučem jednu paralelu. Nisam ja potegnuo pitanje i uopće nisam spomenuo predsjednika predloženoga ovoga Nacionalnog vijeća, ali kad se već spominjali su njegovih 90 radova, ako će se primjenjivat kriterij one većine u tom odboru, dakle 15 u odnosu na 2, onda bi ispalo da recimo taj predsjednik uopće nema ni jedan objavljeni rad. Kada bi se primjenjivali kriteriji iz prirodnih znanosti, iz medicinskih, bio medicinskih znanosti, itd. Naravno da nije primjenjivo i naravno da nije dobro primjenjivati kriterije iz jedne skupine znanosti na drugu, međutim ako ta druga nije tamo zastupljena sa adekvatnim glasom, da tako kažem koji se može založiti za kriterije te skupine znanosti, neminovno će doći do problema. I to je isto nešto s čim se moramo suočiti i biti svjesni. Ali moram spomenuti i nešto, bilo je tu govora da je onaj protest bio protest profesora … . nemojmo se zavaravati, nema govora o tome da je to njegov privatni protest i problem njega i ministra, to je pismo koje je potpisao rektorski kolegij Zagrebačkog sveučilišta, dakle najvećeg sveučilišta u Hrvatskoj i ni u kojem slučaju ga ne možemo tako olako zanemarivati samo zato jer nam u ovom času to jako odgovara. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara kolega Miroslav Tuđman. Hvala gospodine potpredsjedniče. Što se tiče ovoga zadnjega, jasna stvar da se tu radi o institucionalnim odnosima, odnosno nepoštivanja institucija, a Zagrebačko sveučilište znači predstavlja 60, 70 tisuća studenata i nastavnika. Što se tiče ovoga sukoba između društvenih i humanističkih znanosti, s jedne strane i prirodnih i tehničkih, jasna stvar da to nije nešto što je naše interno, taj sukob traje već 2 stoljeća i nema jednoobraznog rješenja, one zemlje koje su pokušale primijeniti standarde prirodnih i tehničkih znanosti naprosto su se nasanjkale i ugrozile su vlastiti razvoj društvenih znanosti i taj sukob, ta jedna tendencija naprosto postoji u sadašnjem Ministarstvu znanosti i obrazovanja i negativno se reflektira na društvene humanističke I jasna stvar, ovo što ste rekli, nelogično je i nedopustivo je u takvoj situaciji da od 17 imate svega 2 osobe koje bez obzira, ja ne znam kakva su njihova stajališta po tom pitanju, ali neovisno o tome kakva su, ona ne mogu se izboriti na jedan uravnoteženi razvoj to su oni ključni problemi o kojoj izgleda da oni koji su sastavljali ili odlučivali o ovoj listi, uopće nisu vodili računa. Prema tome problemi su daleko dublji, daleko složeniji, ali naprosto u ovoj sabornici ne želimo to sagledati i o tome odlučivati. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi gospodine profesore, oduvijek u nekom mom unutarnjem biću, ali i ovih koje znam za sebe i oko mene su cijenili znanstvenike, ali evo, ovo što ste vi govorili ne bismo mogli, ali što je i akademik Reiner govorio, ima mnogo ljudi koji su magistri znanosti, doktori znanosti, doktorirali su na razno raznim, na pa, da, sad o tome neću, tu ću metnut točku. Međutim, ako je prijedlog da bude predsjednik ovog vijeća, rekla sam, da se ne ponavljam, a njegov … jeste to da je on bio predsjednik Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga koji sada grca u dugovima, propast, vreća bez dna, propast, propast, propast. Plinacro propast, Podravka još nije. Pa ako je tu dotični gospodin između ostalog stekao svoje nekakvo znanstveno iskustvo kojim će pomoći svim ostalim mladim znanstvenicima ovih 450 da se vrate na svu sreću u ovoj Hrvatskoj još uvijek žive i rade mladi znanstvenici. I ja se nadam da će vrlo skoro doći dan kada će se oni vratiti i svoju pamet ovdje pokazivati i koristiti na dobrobit Hrvatske, jer nažalost sa ovakvim različitim prijedlozima se tjeraju tjeraju van iz Hrvatske, između ostalog što ne mogu naći posao, a ne mogu upravo zbog toga jer ovdje ima prijedloga to sam već rekla, neću ga imenovati, profesora znanosti koji nema niti jednu takvu kao predloženi, što su rekli akademska zajednica SDP-a da je to predložila … /Upadica: Vrijeme./ … to je njihov prijedlog ja se slažem ali to je njima na čast, a možda čak ne smiju reći istinu i ono što misle. Vidite ovo što ste rekli o kandidatima i njihovim biografijama, po mom mišljenju tu nedostaje jedan daleko važniji segment,

Čak i u ovakvim ekonomskim okolnostima u kojima se svi nalazimo sada su izbori za rektora Zagrebačkog sveučilišta kandidati izlaze sa svojim projektima, prijedlozima i projekcijama razvoja odnosno rada na sveučilištu. Mi ovdje od toga nemamo niti a. S druge pak strane čisto jedno testno pitanje koje bi ja u tom slučaju postavio takvom kandidatu koji se predlažu. Prošle godine ako se ne varam postavio sam pitanje pitanje Vladi što će učiniti s ovih 2,5 tisuće znanstvenih novaka kojima ističe rok, a predviđa se samo otvaranje 20 novih radnih mjesta na svim sveučilištima u svim znanstvenim institucijama u Hrvatskoj. Odgovor je bio da je prethodna politika bila kriva jel financiranje 2,5 tisuće znanstvenih novaka ugrožava fiskalni monetarni sustav RH. Ja to nikada od srama ne bih mogao potpisati takav jedan odgovor. Prema tome, pitanje da li ovi članovi ovoga Vijeća za znanost, obrazovanje itd. da li isto to misle ovim znanstvenim novacima odnosno ovim doktorima koji završavaju da li je to ugrožavanje sustava financijskog ili je to jedan potencijal na kojem se može graditi budućnost Hrvatske? **Stazić, Nenad (SDP)** Sada će repliku iznijeti kolega Damir Tomić. Hvala potpredsjedniče. Iskreno mi je žao što insinuirate da je ovo nekakva nasilna odluka stranke na vlasti, na taj način insinuirate da je ovo političko tijelo. Isto tako uporno iz vašeg kluba podcjenjujete one predlagatelje kandidata koje smo sada predložili. Ali moram vas podsjetiti ti ljudi ne smiju zastupati institucije koje su ih predložile nego struku kojom se bave. Nadalje, moram vas podsjetiti jer uporno to ponavljate, samo jedna žena je 8% od ovih kandidata, samo 15% žena uopće se prijavilo. Vi ste rekli ima puno boljih kandidata negdje u Hrvatskoj, slažem se sigurno ima ali se nisu javili ili ih nitko nije predložio. Nadalje, cijelo vrijeme potencirate da se nije vodilo računa o ravnopravnoj zastupljenosti područja. Ne slažem se s tim. Od 11 ljudi iz sustava znanosti 2 su iz područja humanističkih. Imamo 5 područja koja su tu zastupljena znači to je otprilike to. Nije se baš moglo sve zadovoljiti sve ključeve zadovoljiti. Vodilo se računa i o regionalnom pristupu. Žao mi je što je kolega Grubišić otišao, meni je iznimno drago što jedan kolega iz Osijeka tu, nažalost Osijek je predložio samo dvoje ljudi. Zašto nisu više, ja ne znam. Doista je proces trajao dugo. I na koncu, nisam nikada rekao da je bitna stranačka većina nego da većina donosi odluku. U nekom trenutku neka većina mora donijeti odluku, a mi smo doista sve ove životopise pročitali doista. Žao mi je što je kolega Reiner rekao da sam pročitao neke, ne nisam doista sam pročitao sve, baš su me zanimali. I na koncu, imam 15 sekundi, rekli ste da su zemlje izašle iz krize jer su ulagale u znanost i s time se slažem. Problem je što je naša zemlja ušla u krizu jer nije. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Da krenem od ovoga zadnjega, točno je da se nije dovoljno ulagalo ali ovih godina se ulaže manje nego prethodnih godina, prema tome taj argument mislim da podjednako pogađa i prethodne i sadašnje vlade. S druge strane mislim da on što sam rekao vi ste sada samo potvrdili. Ja insinuiram a vi ne insinuirate, kako to može biti? ja imam svoje argumenta na koje se pozivam, na koji su i drugi članovi upozorili, a vi imate svoje argumente. Ja za vas nisam rekao da insinuirate, ja sam rekao naprosto da taj oblik modela koji vi predlažete da većina odlučuje u ovom slučaju kada se radi o cijelom sustavu sustavu znanosti nije dobar jel proizvodi konflikte. Činjenica jeste da vam se i članovi odbora su se počeli ako sam dobro razumio, znači ne znam da li su već dali ostavku ili su najavili ostavku, prema tome već tu imate jedan sukob, jednu posljedicu, a tek kako će to imati po cijelo funkcioniranje znanstvenog i obrazovnog sustava. Kažete i olako pređete preko toga, pa ne možemo sve kriterije zadovoljit. Ali to samo znači da odluka, da se trebalo još raspravljati, još raditi na tome da se o jednom takvom osjetljivom pitanju donese jedna zdrava odluka sa kojom možemo biti, dugoročno računati da će takvo tijelo imate, moći funkcionirati u ovakvim skučenim okolnostima, moći postaviti cijelu djelatnost na zdravim osnovama. Ali to očigledno nije naprosto cilj. Posljednja replika poštovana Lidija Bagarić. Pa kao članica odbora željela bih naglasiti da smo u dva odbora prije toga u dvije sjednice odbora se razgovaralo o tome kako će se odabirat i stvarno se željelo, evo moja je osobna želja je bila a vjerujem i većine ako ne i svih članova odbora da se stvarno pušta iznjedriti i zajednički stav i da se nađu kandidati koji će se birati po kriteriju izvrsnosti i po kriteriju zastupljenosti znanstvenih područja. Gotovo smo se i uspjeli dogovoriti. Oko većine članova smo se i dogovorili. Očito je zapelo na jednom članu koji je, evo kao što je kolega Tomić rekao izabrano je kako je izabrano. Ali ne mislim da zbog toga će unazadovati se cijela znanstvena zajednica cijela znanstvena drugo što sam vas htjela pitati, evo sad ste djelomično i odgovorili, što mi nije jasno da mi kažete, jer kao članica odbora ja nemam tu informaciju da je bilo tko od članova dao ostavku. Ako vi imate nešto više informacija nego što mi kao članova odbora imamo, pa bi voljela da nam to onda i javno kažete da se s tim ne politizira isto bez argumenta, jel ja osobno nemam nemam informaciju da je bilo tko od članova odbora dao ostavku na to mjesto. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku Miroslav Tuđman. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Ja se referiram na ovo što je akademik Reiner rekao danas u svojoj raspravi, znači jel ja nisam član odbora tako da ne mogu znati, nego to je. tome nije to moje da ja, niste vi upotrijebili izraz insinuiram ili pozivan na nasilno kako ste rekli izbor, ali imate recimo pismo, javno pismo rektora sveučilišta u ime rektorskog zbora koji je uputio predsjedniku Sabora. Prema tome, očigledno su problemi daleko složeniji nego što se ovdje želi iskazati. A problem, uzmite što je sa 2.5 tisuće znanstvenih novaka, što je sa time što nemate financiranje znanstvenih projekata, što je sa time što nemate strategiju znanstvenoga razvoja a o tome se radi. A vi ćete sad kaže, ne pa mi imao 17 dobrih ljudi. Nije Nije ključ u tome, nego je ključ u tome izabrati ljude koji će imati potporu niza institucija da mogu odraditi posao i to je pitanje jedne političke neosjetljivosti, pomanjkanja jedne kulture tolerancije da se dođe do jednoga zajedničkoga rješenje i u formiranju ovakvoga odbora,

evo sudjelujući u pripremi ovoga prijedloga kroz radu u odboru samo nekoliko načelnih stavova. Svaki prioritet civilizacije se svodi zapravo na društveni napredak, a nema društvenog napretka, odnosno pretpostavka društvenog napretka je znanost i znanstvena djelatnosti. I to su generatori razvoja društva u cjelini. Zato iako je politika odgovorna za stanje u svakom segmentu društva nije baš poželjno svjetonazorske kriterije uvoditi u bilo koji dio, ali najmanje je poželjno uvoditi svjetonazorske kriterije u znanstvenu djelatnost jer tu su najpogubnije posljedice. Zato je potreban konsenzus o onim stvarima koje utječu na budućnost jedne nacije. A kad govorimo o znanosti onda sigurno ona u dobroj mjeri određuje budućnosti. I pokušalo se to na odboru razgovorom kroz nekoliko sastanaka, utvrđivani su kriteriji koji su trebali biti općeprihvaćenih, ali zapelo je na jednom slučaju o njemu ću malo kasnije. I nije dobro da se bilo gdje izražava političko nasilje, a u ustrajanju jednog, samo jednog kandidata ne mogu se oteti dojmu da je na dijelu na jedan svojevrstan način ipak bio prisutan, prisutno djelovanje političkog nasilja. Toliko znanost i visoko obrazovanje ima poteškoća, toliki teret nosi na svojim leđima, tolikih negativnosti ima i politika ne bi smjela na to zatvarati oči, a kamoli proizvoditi nove. Ne smijemo zatvarati oči da je korupcija među, u sveučilišta se uvukla na institucije visokog obrazovanja. Nažalost o tome svjedoče i akcije državnih institucija. Nisu se visoke škole pokazale kao najbolje rješenje, prvostupnici su se izgleda školovali za Zavod za zapošljavanje, za što su oni osposobljeni kad steknu naziv prvostupnik nečega? Magistara evo samo ekonomskih znanosti imao na tisuće a da nisu nikada vidjeli Ekonomski fakultet, studirali Ekonomski fakultet. Ne znam kako bi izgledalo društvo u kojem bi bilo na tisuće magistara prava, pravnih znanosti a da nisu studirali pravo ili u nekom drugom području. Izostanak praktičnog rada u sustavu visokog obrazovanja skoro nitko i ne spominje. Prethodna Nacionalna vijeća za znanost nikada to nisu spomenula, nisu se bavila time a to je ogroman problem. tisuće je mladih visoko obrazovanih trenutno na Zavodu za zapošljavanje. Netko je potrošio novac, ne mogu reći uzalud, jer ipak su se ljudi osposobili ali osjećaju se jadno jer, osjećaju se nepotrebni u ovom društvu a nema lošijeg osjećaja nego završiti školu i osjećati se nesposoban i nepoželjan. Izbori dekana u što su nam se pretvorili, i na to zatvaramo oči, na fakultetima. Možete zamisliti situaciju da članove vijeća negdje i do 15% čine studenti a izvanredni profesori nisu članovi vijeća i ne sudjeluju u izboru dekana. I na te stvari politika ne bi smjela zatvarati također oči. Ne odgovarajući nastavni kadar, ne odgovarajući program, izbori u zvanja, radovi se mistificiraju. Trebaju se povezivati znanstveni rad i profesorski rad ali treba to i razlikovati. I u tome očekujem veliku ulogu Nacionalnog vijeća za znanost. I zato sam svim nastojanjima želio da dođe do konsenzusa u radu odbora. Pročitao sam životopis, pročita sam i preporuke i načelno ne mogu nikada prihvatiti da se izabire osoba koju niti jedna, dio znanstvene zajednice nije predložila nego je predložio sam sebe. I samo je jedan takav kandidat bio i upravo se on bira a ne bira se recimo akademkinja. Ako je kriterij izvrsnosti znanstveni, ako su kriteriji sveobuhvatni, onda svakako treba uzeti u obzir i dokazanost u prethodnom radu. A upravo ta osoba koja je sama sebe predložila nikako nije mogla dobiti prednost u odnosu na neke druge kandidate, nije trebala …/Govornik se ne razumije./… I da se tu uspije postići dogovor, već bismo bili vrlo blizu konsenzusa. Međutim, ustrajalo se na onom kandidatu koji sam sebe je predložio. I zato, točno je što je kolega Reiner kazao, čuo sam ja osobno gdje je jedan ugledni član znanstvene znanstvene i zajednice, ugledni član i Odbora za znanost i visoko obrazovanje i član vladajuće koalicije predsjedniku odbora demonstrativno najavio ostavku upravo zbog ovakvih stvari. Jer kao znanstveni djelatnik nije mogao se prikloniti tom jednom općem političkom stavu koji se vjerojatno temeljio samo na papiriću a ne na nekakvim znanstvenim argumentima. Pri radu odbora i pri pripremi ovog Nacionalnog vijeća za znanost uočeni su veliki nedostaci u zakonu samom. Pokušao sam ih i istaknuti samo neke ali zar nije malo bizarno da nakon što 2 godine budu članovi izabrani, neki će biti izabrani na 4, neki na 2 godine. Kaže to je samo prijelazno razdoblje. Pa nije znanstvena zajednica Hrvatska lutrija da se nešto izvlači iz šešira ili iz bubnja, mi ćemo odlučivati ždrijebom tko će imati mandat 2 godine a tko 4 godine. 40% članova Nacionalnog vijeća po postojećem zakonu nije uopće članovi akademske zajednice i znanstvene zajednice. znam da je negdje njima mjesto ali manje im je mjesto u ovakvoj jednoj, jednom najvišem tijelu Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnologiju. I čak 40% članova bira se iz redova poduzetnika ili gospodarstvenika koji nemaju baš previše doticaja sa znanstvenim radom ali koji bi imali što reći o sustavu obrazovanja ali mislim da imaju preveliki utjecaj i preveliki broj. O tomu svemu treba voditi računa. mislim da tu uloga Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje je zahtjevnija nego što se na prvi pogled čini. Kažu uvijek da je tuđa trava zelenija i da je najgore u vlastitom vrtu ali nema segmenta koji ne boluje i od dječjih bolesti u društvu ali čini mi se da znanosti i odnosu društva i politike prema znanosti i visokom obrazovanju nije odgovarajući, da ga treba mijenjati i da tu najviše najviše može pridonijeti jednog ovako nezavisnog tijela kao što je Nacionalno vijeće za znanost i visoko obrazovanje i baš zato je trebalo biti birano malo na drukčiji način a ne ovako izglasavanjem volje samo jedne političke opcije. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Marić, pa vi ste zapravo spomenuli neke od problema, ali htio bih naglasiti da nije i ne možemo shvatiti da je problem isključivo u tome tko će tko će biti predsjednik toga vijeća, da nije problem samo u tome da jedna akademkinja nije izabrana ili je izabrana. Problemi su višestruki, ali se pokušavaju ignorirati. Ja sam neke spomenuo, odgovora nigdje nisam čuo jer naravno to se tako verbalnim bljeskovima pokušava zamutiti. Ponovo ću ih definirati. Dakle jesmo li mi svi svjesni da će u najvišem tijelu koje će odlučivati o strategiji znanosti, obrazovanja u Republici Hrvatskoj itd., jedan član biti osoba koja nije objavila nijedan znanstveni rad i nema nikakvi znanstveni stupanj, a niz sveučilišnih redovnih profesora, akademkinja itd., neće biti članovi. Dakle budimo svjesni toga, to je taj izbor. Budimo svjesni toga da pod firmom gospodarstva unutra će izabrat čovjek koji radi u Državnom odvjetništvu. Pa dajte mi recite tko me može uvjeriti da je Državno odvjetništvo dio gospodarstva i otkada to, kojeg segmenta gospodarstva. Treća stvar, jasno je bilo rečeno u pravilima i to je interpretacija Vlade koja je nama došla, da čelnici ustanova ne mogu biti unutra, dekani, prorektori, rektori. Dapače, bila su dva prorektora kandidati, reklo se ne mogu, uopće ne dolaze u obzir, a kad tamo na listi je dekan jedne visoke škole. Šta će bit kad se ovi počnu žaliti? Budite svjesni toga, to može bit ozbiljan problem,

i da se ne mogu svesti na samo jedan ili pojedinačni, ali ne može se ni svaki iznijet pa evo kroz replike možemo još dopuniti to. Zašto se, spomenuli ste problem u kriterijima izbora, zato što se nije poštivao najvažniji kriterij. Ne smije biti jedan kriterij, ali najvažniji izvrsnost izvrsnost i znanstveni doprinos se nije poštivao u izboru, a to je ono ključno, to je ono polazište. Ako taj kriterij preskočimo onda ne vrijedi više niti jedan drugi i onda je ne moguća pogreška, onda je pogreška nužna i jedino je ona posljedica je normalno. Kad govorite o poduzetnicima ili gospodarstvenicima pa zakon je predvidio da isto prilično, falično da dva se člana vijeća biraju iz područja poduzetništva, a dva člana iz područja gospodarstva. Mi smo ta četiri člana birali odjedanput jer se ne zna što što je to poduzetništvo, a što je to gospodarstvo. Koji to članovi su iz gospodarstva, a koji su to iz poduzetništva. To nije definirano, pa ne znamo ni danas koje smo izabrali, je li onaj koji je izabran iz poduzetništva ili je iz gospodarstva, to se ne zna iz prijedloga ovoga koji je izišao ovdje. Znamo isto da i predstavnik sindikata sudjeluje bez prava na glas. Ne znam koja je funkcija i takve nekakve. A problemi su još složeniji, pa zamislite hiperinflaciju visokih škola i hiperinflaciju studijskih programa o kojima nikad se nije očitovalo Nacionalno vijeće. 1100 i nešto studijskih programa Hrvatska ima na 4 milijuna stanovnika. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Marić, pažljivo sam slušala. Ukazali ste u svojoj raspravi na niz problema vezanih uz znanost, vezanih uz studiranje i tako. Naime, vi jako dobro znate kolega da kad se biraju, kad se i vanjski članovi naših odbora izabiru oni se izabiru prema kriterijima i uobičajeno je i piše tako na prijedlog ili znanstvene institucije ili udruge ili neke druge asocijacije. Naprosto je sramotno kad netko sam sebe predloži, to znači da iza njega nitko ne stoji, naime da mu nitko neće dati podršku. To je nedopustivo. A onda kolega uvaženi Tomić kaže da i oni nešto, njihova akademska zajednica SDP-a znači i oni odabiru čovjeka iza kojeg nitko ne stoji, dobro ste to ukazali. Dakle tu se ne radi o kriteriju izvrsnosti, a možda opet čak gdje je bio jadan čovjek i u tom Holdingu koji je eto on ekonomista Holding propao, pa PLINACRO. Možda je ovo nagrada znate akademske zajednice SDP-a uvaženom gospodinu pa na neki način evo pokušaj da propadne sada sve i cjelovita i znanost i obrazovanje i sve što možemo ajmo to uništit malo jer ne bih se ja složila s vama da nije važno u tom odabiru i da taj kriterij ne mora biti i ta jedna nacionalna svjesnost. Po meni je to dosta važno i mislim da bi to trebalo itekako i svjetonazor uvažavati. Tu ne želim reći da u partiji, odnosno SDP-u ili HDZ-u sve sami pošteni ljudi sjede, ali kad se na takvoj instituciji bira vodeći čovjek onda on mora biti i moralan između ostalog. Hvala. Hvala lijepa. Kolegice Sumrak, sami ste kazali kad se biraju vanjski članovi da ih se treba predložiti i da nikada nije još bila situacija da je netko izabran za vanjskog člana odbora, a da je sam sebe predložio. To je nemoguća situacija, nikad se nije dogodila niti će se dogoditi. … /Upadica nemam ništa protiv osobe osobno možda ima sve kvalifikacije i ima životopis impresivan, to nije uopće sporno. Ali načelno govoreći ako se bira Nacionalno vijeće za znanost i visoko obrazovanje, a da ga nitko iz znanstvene zajednice i područja visokog obrazovanja nije podržao i predložio, nego sam sebe i upravo se baš ta osoba bira načelno mi se čini model neprihvatljiv. Što se tiče članova vijeća i biranja članova Vijeća sinekure su jedna od najopasnijih pojava u društvu, a posebice ako bi to bilo za članove za članove Nacionalnog vijeća za znanost i visokog obrazovanja. Po nekim pokazateljima da se naslutiti da su pojedinci zapravo sa sobom u članstvo donijeli sinekuru a to nije dobro, neki čini mi se dalo bi se po nekim zaključiti koliko se ustrajalo neargumentirano na pojedincima. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Pa kolega Marić ovo prvi bih htjela naglasiti da mi je izuzetno drago da i vi kao oporbeni član odbora se slažete sa mojom izjavom da smo se stvarno pokušavali dogovoriti, iznjedriti zajednički stav i da smo se gotovo oko svih članova osim u jednom članu uspjeli dogovoriti. Znači govorimo o jednom članu od njih 17. I mislim da ova današnja rasprava neće dobro donijeti niti hrvatskoj znanosti, niti svima nama skupa da degradiramo sve ove ostale članove oko kojih smo se u biti dogovorili za koje se svi slažemo da su dobri kandidati za izbor člana u ovo ovo Nacionalno vijeće. Tako da se razumijemo da ne bi ova rasprava otišla u drugom smjeru. A drugo što sam htjela reći da je premali udio akademske zajednice, pa cilj je bio da gospodarstvenici budu dio toga jer stalno se govori da nema poveznice između znanosti i gospodarstva, da je nedovoljna suradnja. Pa ovo je baš bio jedan od načina da se u samom promišljanju zajedno stave, okupe glave gospodarstvenika i poduzetnika i akademske zajednice kako bi bolje promišljali na koji način u budućnosti ih više povezati. Toliko. Hvala. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Bagarić, pa oko činjenica se ne raspravlja. Ovo je činjenica što ste vi kazali u svojoj raspravi i ja sam samo iznio činjenice. Ali jedno je pokušaj, a drugo je ostvarenje. Mi smo pokušali, ali nismo ostvarili. Pokušali smo napraviti konsenzus i dogovor. Međutim, nije zapelo samo na jednom članu, nego na jednom članu i predsjedniku. gospodarstvenika i poduzetnika, pa valja glas svačiji čuti. Ali zar vam se ne čini da je 40% članova Nacionalnog vijeća iz područja poduzetništva i gospodarstva a da nije definirano što je to točno. Nije li to malo previše? Možda još dva člana i 51% pa će potpuno zanemariti znanost. Mislim da oni i imaju što reći o visokom obrazovanju, ali baš o znanosti, znanstvenom radu, znanstvenom istraživanju mislim da tu ipak malo manje imaju što kazati. Hvala lijepa. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Marić da možda ovo ste isto rekli u svojoj raspravi da ima premali broj, preveliki broj poduzetnika i gospodarstvenika. Nisam siguran da se s time mogu suglasiti, međutim kada se uzme u obzir ovo što je i akademik Reiner upozorio da je kao poduzetnik ili gospodarstvenik izabran netko iz Državnog odvjetništva onda sve to ima smisla. Naime zašto? Ako bi netko i pod patronatom stranačke većine kako je to rečeno jer su onda znači, demokracija jeste da se tko je odlučio, pa su onda odgovorni politički i tome tko je odlučio. Jer što bi se dogodilo da dođu gospodarstvenici sa svih 40% u tom vijeću? Oni bi mogli tražiti ono što u većini zemalja imaju da gospodarstvo bude oslobođeno od davanja ove ili one forme davanja poreza. Prema tome da se taj prostor oslobodi. Isto tako, sa drugim primjerom što bi se dogodilo da postoje ljudi koji predstavljaju određene institucije pa da kažu, koji dolaze sa sveučilišta, pa da kažu čujte umjesto ove imamo ograničenje primanja u državnu upravu ali je vladajuća garnitura je ona izmislila ona rotirajuća vrata gdje ulaze s njima i odlaze navodno van po završetku mandata. Kad bi taj sa sveučilišta rekao čujte, ovdje imate dvije doktora znanosti, pa dajte onda uzmite njih u državnu upravu, pa neka ta državna uprava u najmanju ruku bude školovana ili obrazovana na najvišoj razini. I tu cijeli taj sustav zapravo pokazuje se da ima smisla i da ovaj izbor i ovakav odabir kandidata sa odgovornošću ne svojoj disciplini ili drugim znanstvenim i obrazovnim institucijama, nego ovima koji ih biraju taj onda sustav ima smisla. A izgleda da je naša ili moja osobna naivnost politička tolika da se stalno obnavlja iz godine u godinu. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, Goran Marić. Hvala lijepa. Kolega Tuđman, sve nešto što je zamišljeno efekti toga ovise o provedbi. Ali načelno, ja sam govorio sve načelno. Načelno je za raspravu otvoriti raspravu da se utvrdi koliko u postotku treba predstavljati neki dio društva u nečemu. Je li to 40, iz gospodarstva i poduzetništva ili 30 ili 20 ili 60. Ne može se o tome odlučiti, a da nema rasprave uopće. Ja ću prihvatiti uvijek argumentiranu raspravu i uvažiti je. Ali je ovo bez ikakve analize određeno. Pa koliko je određeno bez analize sam pokazuje podatak da je izabran osoba iz Državnog odvjetništva. A što se tiče same Udruge poslodavaca pa mislim da je ona doista zastupljena svugdje. Hrvatska gospodarska komora i Udruga poslodavaca skoro u svakom odboru Hrvatskog sabora ima svoje vanjske članove. Ima u nadzornom odboru skoro svih institucija, od HBOR-a pa nadalje. Oni su prisutni svugdje, i neka su. Ali ja otvaram pitanje nije li malo možda postotak prevelik? Kao što sam otvorio pitanje i studenata za izbor dekana. Možda nije ni mjesto ni vrijeme, ali kako je moguće da na jednom fakultetu primjerice u Osijeku ili u Rijeci studenti čine 20% vijeća koje bira dekana, a u Zagrebu na istom takvom fakultetu čini 5%? Nije dobro, to je politika i država prepustila slučaju. Ne smije se prepuštati slučaju. I onda tko bira dekana? Hoćemo li mi čuti glas studenta? Pa dobro je da se čuje glas studenta ali nije dobro da ga studenti biraju i da većinu stvaraju dekani sa studentima. Mislim da to nije dobra pojava. A to se već ide u tom smjeru. Ako netko ima od 100 članova vijeća 25 studenata pa što će onda nego manipulirati njima i biti izabran za dekana. I na to ne smije ni Nacionalno vijeće niti mi zatvarati oči. Hvala.

zaista argumentirate svoje rasprave i to mi se jako kod vas sviđa. Dosta ste, dio svoje rasprave ste potrošili pričajući općenito, dakle o stanju u sustavu visokog obrazovanja i znanosti, na to bih se referirao samo u nekoliko riječi. Apsolutno se s vama slažem da nam je potreban konsenzus oko nekih strateških pitanja. No, nažalost mi ni na takvim pitanjima ne možemo doći do konsenzusa. Evo vam primjer, Strategija za razvoj poduzetništva. Prvi put smo je donijeli otkad postoji Hrvatska država i čak ni to nismo uspjeli donijeti konsenzusom. 87 glasova za, 6 suzdržanih. Dakle, to valjda dovoljno govori o našoj političkoj kulturi konsenzusa. Drago mi je da puno problema na koje ste ukazali zapravo ja se s vama apsolutno slažem. Dakle prvostupnici, Bologna općenito je kod nas uvedena katastrofalno i to mislim da možemo konsenzusom zapravo i utvrditi. Kao recimo i Hrvatski nacionalni obrazovni standard i sve reforme koje pokušavate provesti preko noći i reći puj-pik to ne važi više idemo sad ponovno ispočetka nešto sasvim drugačije se na kraju pokažu kao loše. Imate situaciju gdje naši fakulteti, ja sam nažalost tome bio svjedok iz perspektive poslodavca, produciraju recimo diplomirane ekonomiste koji vam ne znaju ispuniti opću uplatnicu, koji ne znaju napisati ponudu. To je katastrofično. I zbog toga se s vama slažem da jedan dakle dio prakse i rada treba biti sastavni dio studija. Trenutno je u raspravi i nadam se da ćemo donijeti i to konsenzusom Strategiju razvoja obrazovanja, visokog obrazovanja i znanosti i to nam dakle tada treba biti polazišni dokument za sva ostala zakonska rješenja koja će se odnositi na sustav obrazovanja nadam se i na obrazovanje kao takvo. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Hajduković toliko ste toga kazali ne znam hoću li sve pohvatati. Naravno oko svih važnih, bitnih stvari konsenzus je potreban ali ako nema konsenzusa onda će biti posljedica da su promjene česte. A promjena česta nije dobra ni u jednom sustavu. A zašto, spomenuli ste poduzetništvo, pa sjetite se samo kako je ministar poduzetništva nasilno mijenjao Zakon o obrtu. Kako onda postići konsenzus oko toga? Ukinuti članarinu bez analize. Možda sam i ja za smanjenje ili ukidanje članarine, ali hajmo o tom raspraviti, ajmo razmisliti je li to pametno ili nije. Što dobivamo, što gubimo, koje će biti posljedice? I ako je zaključak da će biti to pozitivno uvijek će se, pa mora se podržati ono što je pozitivno. Ali bez argumentacije samo donijeti zakon radi promjene na to ne mogu nikada pristati bez analize i bez procjene realizacije učinaka tih promjena. Jedno je reforma, drugo je promjena. Reforma znači promijeniti stanje na bolje, a promjena je samo promijeniti stanje. Ja sam za reformu, a ne za promjene. Drago mi je da ste rekli i oko Bologne, ali je li još netko preuzeo odgovornost za to stanje? Nije nitko. Je li netko izanalizirao to stanje? Ne. Što ćemo učiniti da popravimo stanje, da riješimo taj problem, još se ni ne nazire rješenje takvog problema. Govorili ste i o ekonomistima koji završe, a nemaju praktičnog rada. Pa naravno, ne znaju većina ih ne zna račun više 100 i manje 100. Ne znaju ako dadne se da je faktura 180 tisuća kuna koliki je PDV, a kolika je osnovica, ne znaju izračunati većina. Pa naravno, nema više na ekonomskim fakultetima ni političke ekonomije, glavnog kolegija, a nema ni ekonomske analize poslovanja najvažnijih kolegija. To je netko svojevoljno ukinuo ali treba ih vratiti. Evo idemo redom nekakvim kolega. Neću vas hvaliti kao što je kolega Hajduković ali potpisujem sve što je rekao u onom dijelu pa da ne ponavljam. Naime, ovdje je i kolega Tuđman nam rekao koliko sam shvatio da ova priča sa gospodarstvenicima o tome možemo razgovarati. Ja osobno mislim da 4 gospodarstvenika u ovom tijelu su dobra stvar, pogotovo stoga što su 3 znanstvenici. I cijelo vrijeme se u toj kategoriji barata jednim imenom koje je krivo odabrano iz ovog ili onog razloga. Ali moram vam reći 5 je kandidata bilo, biralo se 4. I praktičnom metodom eliminacije jedan kandidat je otpao naprosto a ovaj drugi je bar pred doktoratom. No idemo na bitnije teme. Moram vam reći jednu stvar, u 5. mjesecu kreće natječaj za 250 novih poslijedoktoranata. Od onih 2 tisuće 76 novaka koje su spominjali mnogi i prije vas i vi svima je osigurano zaposlenje. Vidjet ćete, odlaze ljudi u mirovinu o tome se itekako vodi računa. Moram vam reći isto tako, ne želim hvaliti nikoga, ali pazite to je činjenica, rekli smo da možemo i o činjenicama, Ministarstvo znanosti je 115% plana ostvarilo kad je u pitanju povlačenje sredstava. I prvih 40 milijuna eura iz strukturnih fondova dolazi upravo za znanost. I moram vam reći u ove dvije godine proračun je rastao jedino za znanost, kriza, ali jedino za znanost je rastao. Nadalje, isto tako spominjali smo bolonju. Ja sam bio sudionik tih vremena, jako loše određeno i hiperinflacija koja se dogodila kao posljedica i ustvari se dogodila u vrijeme Primorca i Fuchsa, ministara. I na koncu zalažemo se za konsenzus i apsolutno sam za to da kada je znanost u pitanju, kada je obrazovanje u pitanju dođemo na neki konsenzus koji nažalost nije uvijek moguć. Ali evo sad je gotova strategija obrazovanja. Ona je gotova. Bit će upućena Vladi i Saboru, ajmo tu nać konsenzus. Sabor je taj koji će tu strategiju potvrditi na kraju. Hvala. Ne zbog jednoga, sad ste spomenuli evo i tri, nisam ja htio sve nabrajati, ali evo tri su već sporni. Ali zamislite koliko bismo razriješili poteškoća i nesuglasica kad bi se ovaj prijedlog povukao i kad bi došao do novog prijedloga konsenzusa. Koliko bismo uštedjeli negativnosti ovom društvu. Govorite o konsenzusu i pozivate na konsenzus o strategiji pa sa ministrom znanosti koji nastupa kao što nastupa, koji proziva neznalice, one koje ne bi nikada nitko smio prozvati neznalicama. Kako postići konsenzus, kako postići konsenzus s nekim tko ne razgovara, tko ne otvara teme koji nasilno uvodi, recite mi tko je iz analizirao ukidanje ocjena na polugodištu u srednjim školama, tko je to uopće iz analizirao je li to dobro ili loše, pa ne treba toliko analizirati da bi znali da je to jedna pogreška nesaglediva koja ne može se procijeniti, ali nekome je palo na pamet, ministru ili nekomu, idemo na polugodištu, nema ocjena. Koje su posljedice toga? Pa baš me briga koje su posljedice, tako se ponašam ali je izostalo. Ajmo vidjeti je li to pametno ili nije pa da se samo jedanput sjelo na tu temu razgovarati, svi bi utvrdili da to nije pametni, da to stupidno, ne loše nego stupidno. Destimuliralo je učenike, ništa ne uče neobavezno i samo se nadaju da će na kraju godine poklanjat se ocijene. Pa zbog čega idu u školu nego da bi kroz ocjenu bili stimulirani i nagrađivani za svoj rad.

Hvala vam